Točku 11. preskačemo jer nemamo uvjete za današnju raspravu. Prelazimo na točku 12. To je 12. Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća HINE od 1.svibnja 2007. do 30. travnja 2008. godine Podnositelj: Upravno vijeće HINE Upravno vijeće HINE dostavilo je Godišnje izvješće temeljem članka 14. Zakona o HINI. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za Hrvate izvan Domovine. Vlada je dostavila mišljenje. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Smiljanka Škugor-Hrnčević, ravnateljica HINE. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Ja ću samo ukratko s obzirom da je već malo duže vremena prošlo od kad je izvješće na Saboru. Dakle, izvješće se odnosi na razdoblje od svibnja 2007. do travnja 2008. U tom razdoblju Upravno vijeće održalo je 12. sjednica na kojima je donijelo više odluka o poslovanju HINE, te provelo postupak javnog natječaja i na moj prijedlog ravnateljice po zakonu na četverogodišnji mandat izabralo novog glavnog urednika HINE gospodina Darka Odočića. Po financijskom izvješću HINA je 2007. godinu završila sa 198000 kuna viška prihoda na rashodima. Ukupno smo ostvarili u 2007. godini 35,4 milijuna kuna prihoda što je bilo za 3,29% više nego godinu ranije 2006. a rashodi su nam bili 35,2 milijuna kuna i bili su veći za 3,78% na odnosu na 2006. Kako je HINA zbog tržišne naravi svoje djelatnosti uključena u sustav PDV-a, na ukupan je prihod od tih ukupnih svojih sredstava od 35,4 milijuna kuna u državni proračun uplatila na na ime tog PDV-a, odnosno vratila 5,7 milijuna kuna. Također moram navesti da smo u 2007. godini imali od kupaca odličnu naplatu koja je bila '97,38% i zapravo ono što je naša osnovna stvar, a to su naše vijesti i naša osnovna djelatnost mi smo u 2007. kao i kao i svih godina ranije radili 24 sata u više od tisuću 200 novinarsko uredničkih smjena koristeći i uslugama desetak stranih nacionalnih svjetskih agencija na četiri jezika. HINA je danas sustav koji ima 167 stalno zaposlenih djelatnika. U promatranom razdoblju emitirali smo 252 tisuće vijesti, vijesti, fotografija a u prošlom izvještajnom razdoblju 241. Dakle, možemo reći za 11 tisuća da smo povećali našu produkciju pa se može govoriti da smo bili uspješni. S obzirom na to da je hrvatsko medijsko i nemedijsko tržište opće informacijskih sadržaja znatno zasićeno HINA se također mora poput drugih novinskih agencija u svijetu okrenuti proizvodnji specijaliziranih vijesti posebice s područja gospodarstva i financija, pa smo tako u prošlom promatranom razdoblju pokrenuli nova dva servisa koja su isključivo namijenjena za poslovne, za poduzeća i zapravo financijske institucije. U promatranom izvještajnom razdoblju HINA je u okviru stabilnog poslovanja završila gotovo sve planirane zadaće a evo sada mogu reći u izvještaju smo napisali da će vrlo brzo profunkcionirati i ja se moram pohvaliti da je profunkcionirao naš sadržaj za mobilne uređaje, to je top 10 najznačajnijih vijesti. Dakle, može biti ili deset ili petnaest, ovisi i o vama koliko ste aktivni i koliko ima vijesti odnosno ne vama nego svim političarima i uopće događajima koje možete zapravo preko HINA-e dobiti na svoje mobilne uređaje. Nezaobilazan čimbenik za razvoj HINA-e je zapravo razvoj dopisničke mreže i mi svaki put čitavo rukovodstvo HINA-e uključivo i mene nastojimo zapravo upozoriti sve i da nam se iziđe u susret i pomogne kako financijski tako i sa podrškom zapravo da se cijela Hrvatska umreži, da imamo dopisnike iz svih krajeva. U tu svrhu pokrenuli smo pilot projekt suradnje sa lokalnim radio televizijama i radijima kroz HURIN i NUT. Mislim da ćemo u ovoj godini, idućoj zapravo negdje do 5. mjeseca to i uspjeti napraviti. HINA ima četiri stalna dopisništva u Hrvatskoj baš stalna u kojoj rade stalno zaposleni njeni novinari, to su Pula, Rijeka, Split i Osijek a sve ostalo zapravo pokrivamo honorarno. Temeljni strateški razvojni projekt HINA-e zapravo je HINA-ina informacijska baza, informacijsko-dokumentacijski centar HBDC. HINA je za taj projekt iz proračuna Ministarstva kulture dobila 4,5 milijuna kuna potpore a to je zapravo sve povezano sa spajanjem Vjesnikove dokumentacije i HINA-e. To organizacijsko povezivanje, preuzimanje ljudi i sadržaja rada, ustroj nove HINA-ine jedinice započeo je 1. lipnja 2007. i u cijelosti je završilo u prosincu 2007. HINA je osim jednog zaposlenika koji se izjasnio da hoće ići u mirovinu primila svih 14 zaposlenika iz Vjesnikove novinske dokumentacije s punim radnim vremenom i na neodređeno vrijeme. Evo, toliko. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Uvaženi Nenad Stazić, predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Izvolite. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 8. sjednici održanoj 8. srpnja 2008. godine Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća HINA-e od 1. svibnja 2007. do 30. travnja 2008. godine koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo Upravno vijeće HINA-e aktom od 17. lipnja 2008. godine. Odbor je navedeno izvješće razmotrio kao matično radno tijelo. uvodnom obrazloženju predsjednik Upravnog vijeća istaknuo je da u ovom izvještajnom razdoblju HINA ima dva zadatka. Jedan je bio spašavanje Vjesnikove baze podataka a drugi razvoj dopisničke mreže jer HINA još uvijek ne pokriva cijelu Hrvatsku. Prvi zadatak je obavljen a za drugi su predstavnici HINA-e zamolili podršku Vlade Republike Hrvatske i zastupnika. U raspravi je konstatirano da je izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu HINA-ini dodijeljeno još milijun kuna te je rečeno da će se i taj novac uložiti u razvoj dopisničke mreže. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno s 9 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru slijedeći zaključak: "Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća HINA-e od 1. svibnja 2007. do 30. travnja 2008. godine.". Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li predstavnici Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Da. Uvaženi Zoran Šikić državni tajnik u Ministarstvu kulture. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Vlada je razmotrila Izvješće Upravnog vijeća HINA-e i u ime Vlade želim konstatirati da je dala pozitivno mišljenje i predlaže Hrvatskom saboru da se izvješće kako ga je dostavila HINA da se i prihvati na ovome Visokom domu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo je klub Hrvatske demokratske zajednice uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, gospođo ravnateljice, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Kao što smo već čuli u uvodnom izlaganju pred nama je Izvješće o radu Upravnog vijeća HINA-e i same HINA-e za razdoblje od 1. svibnja 2007. do 30. travnja 2008. za koje možemo reći da je vrlo opsežno i kvalitetno. Ono je sadržajno podijeljeno u tri poglavlja koja govore prije svega o radu upravnog vijeća, o radu same uprave tj. Godišnje izvješće HINA-e koje sadrži sadrži podatke o HINA-inim razvojnim projektima, servisima, uslugama, informatičkim projektima, projektima koji su u tijeku realizacije te svakako financijsko izvješće, i na kraju izvješće o radu samog uredništva HINA-e. Danas je HINA kako se navodi i u samom izvješću agencija koja kroz dvadesetak općih i specijaliziranih servisa emitira 500 naslova na hrvatskom i engleskom. Ukupno ima 169 zaposlenih, od toga je 120 novinara barem u ovom izvještajnom razdoblju ali se nadamo da će se zaista taj taj broj povećati jer smo iz uvodnog izlaganja ravnateljice čuli da je to nužna potreba a i Odbor za informiranje je u svom izvješću nama ukazao upravo na tu potrebu da se mreža HINA-inih dopisnika raširi na teritoriju

Informacije su vrlo profesionalne na koje se oslanjaju i strani i domaći mediji i korisnici HINA-inih servisa. HINA-ina izvješća možemo reći svakodnevno oni koji se susrećemo s njima su brza, zanimljiva, točna HINA djeluje 24 sata kao što je rekla ravnateljica radi više od tisuću 200 novinarsko uredničkih smjena u više redakcija. U ovom izvještajnom razdoblju objavljeno je i emitirano 252 tisuće tekstualnih i foto informacija. Zašto je važno ponoviti ove brojke i još neke ću navesti u ovom izvješću? Zato što spominjanje samih brojki govori o tome koliko je to opsežan posao HINA-inih novinara. Oni prate svakodnevna događanja, prisutni su gotovo u svakom kutku Lijepe naše. Naročito se u ovom izvješću podcrtavaju, ističu razvojni projekti. Još u prošlom izvješću za prošlo razdoblje kad smo raspravljali u Hrvatskom saboru istaknuto je da za uspješnost rada treba ojačati dopisničku mrežu i u zemlji i u inozemstvu jer obveza je HINA-e da ona izvješćuje iz svih dijelova, svih područja Hrvatske. Započeo je kao što je rekla i i ravnateljica pilot program suradnje s lokalnim postajama koji se možemo reći pokazao dosta dobrim i učinkovitim. U ovom izvješću dosta prostora posvećeno je i razvojnim projektima i zadaćama HINA-e koju je HINA kao institucija postavila pred sebe. Novina je i projekt koji će povezati novinske agencije u Sloveniji i Bosni i Hercegovini u razmjeni vijesti ali i na tržišnoj osnovi, ne samo kao povezanost samih agencija izvještajnih nego i povezanost korisnika. Nakon što je 2006. godine na prijedlog Vlade Sabor prihvatio onaj projekt povezivanja HINA-ine informacijske baze i dotadašnje radne jedinice novinsko dokumentacije Vjesnika u HINA-inu ustrojbenu jedinicu tijekom 2007. i početkom ove godine svi planski zadaci su izvršeni i na taj način je stvoren uvjet da se HINA skrbi za zaštitu najveće novinske baze Za cijeli projekt čuli smo HINA je dobila financijsku potporu Ministarstva kulture i u ovom izvještajnom razdoblju smo vidjeli da 4,5 milijuna kuna koliko je dobila iz državnog proračuna je utrošeno upravo za ovu namjenu i da je nastala jedna dobra dobra baza podataka, jedno mjesto na kojem se prema pravilima o čuvanju arhivske građe čuva neovisno novinsko gradivo kao kulturno povijesno dobro. Kako se iz izvješća može pročitati samo povezivanje ovih dviju baza podataka potaklo je i razvoj cjelokupnog informatičkog sustava HINA-e kroz modernizaciju što je potaklo normalno modernizaciju računalne mreže pa čak i prostora HINA-e koji je izgrađen kao nov središnji sustav za pohranu sadržaja i za sigurnosnu pohranu podataka. Svakako je zanimljivo a rekla sam da ću namjerno istaknuti neke brojke da se dobije jačina i dojam na jačini što to HINA sve radi i da se može utvrditi koliki je veliki obiman rad uredništva i tematskih servisa pa moramo podcrtati da u ovom izvještajnom razdoblju opći servisi vijesti da je objavljeno 19 tisuća 187 vijesti iz Hrvatske i to 7 tisuća 298 koje je pratilo unutarnju politiku,

objavljeno je vijesti. Ispričavam se, tisuću 574 vijesti iz područja socijalnog pitanja što je za razliku kad ukupno pogledamo 122% više vijesti nego za prethodno izvještajno razdoblje. Zanimljivost je i evo mi pratimo rad HINA-e i HINA podnosi izvješće Saboru da je objavljeno oko tisuću vijesti o djelovanju Hrvatskoga sabora kroz sedam sjednica koje su praćene a o radu Vlade 300 vijesti. Pratila je i rad političkih stranaka kroz 2 i pol tisuće vijesti, posebno normalno u ovom razdoblju je pratila vijesti koje su bile vezane uz parlamentarne izbore. Svakako da u ovom razdoblju u budućnosti kad se spremamo u Europsku uniju najviše pozornosti HINA treba i posvećuje vanjsko-političkim vijestima i to događajima koji su vezani uz Europsku uniju i tu je ona postigla značajni napredak brojčano. Emitirano je 23 tisuće 684 vijesti. Samim tim zašto sam rekla da ću govoriti o brojkama. Iz toga je vidljivo da jest HINA profesionalna kuća, da je ona zaista neovisan medij na koji se u javnosti upućuje vrlo malo kritika. HINA je važna i zbog toga što je osnažila u ovom razdoblju i svoju gospodarsku redakciju i prati stanje gospodarstva i zbivanja u hrvatskom gospodarstvu ali i u pridruživanju našeg gospodarstva europskim procesima, pa je tako uputila i u svijet tisuću 882 vijesti iz tog područja. dobro je da se HINA okreće i ovom području. I na kraju želim podcrtati i ovo financijsko izvješće u kojem stoji da je HINA poslovala pozitivno, dakle s viškom prihoda sama je ravnateljica rekla od 198 tisuća kuna, da su ti prihodi bili povećani za 3,29% i ostvaren je ukupni prihod cijele agencije za ovo izvještajno razdoblje u visini od 35 milijuna kuna. Zanimljivo je da su prihodi od korisnika povećani za više od 4% i sudjelovali su 49, gotovo 50% u prihodima. Prihodi po pretplati na vijesti, na informacije veći su u odnosu na 2006. za 2007. kad je praćeno ovo financijsko izvješće za 2 i po % i oni su su sudjelovali za 48% u ukupnim prihodima. Iz izvješća proizlazi da se osjeća stalni lagani porast vlastitih prihoda što je dobro, a u ovom smo izvješću za razliku od prethodnih dobili i podatke o broju izvršitelja FINA-inih djelatnosti dakle o broju zaposlenih. Ukupni prihodi su rasli što je važno i što govori o stabilnosti ustanove ali i o njenom daljnjem promišljanju o razvoju. Zbog svega ovog izrečenog mi kao Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat ćemo ovo izvješće.

Poštovani potpredsjedniče, uvažena ravnateljice, kolegice i kolege. Odmah na početku da kažem posve jasno SDP će podržati prihvaćanje ovog izvješća. Izvješće je dobro sastavljeno. Ono je metodološki dobro posloženo. Ono je pregledno, ono je jasno i ono što je najvažnije ono pokazuje da HINA funkcionira stabilno i dobro. Uspijeva naplatiti 97% svojih potraživanja od komitenata, to je dobro i ja sada neću ovdje nabrajati čime se sve HINA bavi i neću čitati dijelove ovog izvješća. To ste vi sve dobili i pročitali. Reći ću samo nešto o dvije stvari koje nas brinu. Nas naime malo brine budućnost HINA-e. Dva su velika posla koja stoje pred HINA-om a to je, to je informacijsko-dokumentacijski centar, spajanje sa ovom Vjesnikovom dokumentacijom i tu je od Ministarstva kulture dobiveno 4 i po milijuna kuna ali to je ogroman posao. Ali to ne samo da je ogroman posao srediti tu dokumentaciju preuzetu od HINA-e nego to je posao bez kraja i bez konca. On se mora nastaviti raditi dalje vjerojatno u nekakvom digitalnom obliku mora biti dostupan svima i to je posao koji nije ni jednostavan a nije ni jeftin. Nama je drago da je ta dokumentacija iz Vjesnikove kuće spašena. Mislimo da je došla na pravo mjesto. Evo i zaposlenici su sačuvani. Samo je jedan otišao u mirovinu i HINA nastavlja taj posao raditi dalje. Mi joj u tome dajemo podršku ali bojimo se da HINA sama neće bez potpore Vlade, tajne potpore Vlade i to ozbiljne potpore Vlade u tome uspjeti. Ili barem neće uspjeti na onaj način na koji mi svi to očekujemo. To predstavlja jedno kulturno blago, ta Vjesnikova odnosno sad HINA-ina dokumentacija koja ne smije propasti, koja mora biti sačuvana i koja se mora neprestano nadograđivati. To je jedna kolektivna memorija sačuvana u tom, u toj dokumentaciji. Mi se bojimo da HINA za to nema dovoljno sredstava a posao je prevažan. drugi problem s kojim se HINA susreće to je nerazvijena dopisnička mreža. Pazite HINA ima dopisništva, stalna dopisništva samo u Puli, Rijeci, Splitu i Osijeku. A treba pokrivati cijelu Hrvatsku. Mi nemamo 5 agencija. Imamo samo jednu kojoj moramo vjerovati. Pazite objavljuju se vijesti na portalima ovakve onakve, ali za njih niti itko odgovara niti za njihovu istinitost, za njihov sadržaj dakle niti za bilo što drugo. U HINA-i netko odgovara za te vijesti i mislim da je svima nama, mora biti u interesu da cijela Hrvatska bude pokrivena HINA-inim novinarima. HINA se sad snalazi. Ona se snalazi kako zna i može pa uzima honorarno dopisnike. Oni negdje rade u nekakvom lokalnom radiju ili nekakvim lokalnim novinama i onda još usput honorarno šalju vijesti za HINA-u. Mislim da to nije dovoljno. Mi u Klubu SDP-a smatramo da bi HINA trebala raširiti profesionalno svoju mrežu novinara. Zbog čega? Zbog toga što je onda i sustav odgovornosti nekako čvršći, jači kad imate honorarca koji vam može poslati i nekakvu dezinformaciju. Šta ćete? Vi ćete mu otkazati ugovor, tražiti drugoga. Ali zapravo i HINA-ino uredništvo i vodstvo HINA-e preuzima za sebe odgovornost za takav rad koji ne mora uvijek biti najbolji. A znate i po tim lokalnim radijima, po tim lokalnim novinama vi nemate pokad vrhunski ili dobro obrazovane, dobro educirane novinare. A HINA se mora koristiti njihovim uslugama. HINA je iz državnog proračuna i to tek rebalansom proračuna dobila milijun kuna za 2008. godinu. To je malo što znači da i osnovna sredstva planirana za 2008. godinu u državnom proračunu a namijenjena HINA-i nisu bila dostatna pa je tek rebalansom milijun kuna dano HINA-i. E a zašto se mi sad bojimo za budućnost HINA-e? Mi se bojimo da proračun za iduću godinu neće pokriti ove razvojne potrebe HINA-e. Evo mi čitamo u novinama kako je premijer izjavio da je doveo zemlju u bananu, da budućnost Hrvatske visi o niti. To su zabrinjavajuće izjave, izjave koje najavljuju mršav proračun za važne potrebe a i ovo su važne potrebe. I mi se pitamo što će biti sa HINA-om ako Vlada ne uspije osigurati dovoljna sredstva za ove dvije prevažne funkcije koje HINA ima. Evo uz ovu svoju brigu ponavljam, podržati ćemo ovo izvješće HINA-e. Hvala. Hvala. Dva ispravka. Prvi, gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je kolega rekao da je premijer ustvrdio da je doveo zemlju … /Ne razumije se./ … to je netočna izjava, to nema veze sa istinom. Možda ste vi u banani kada morate tako ovdje govoriti neistine. Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa moram ispraviti dio izlaganja uvaženog kolege Stazića. Rekao je "mi se bojimo da novaca za HINA-u neće biti". Pa ova rasprava nije u raspravi o proračunu za 2009. Ovo je rasprava o izvješću i o radu HINA-e, nigdje se ne spominje upravo to da se mi bojimo nego se govori da je prihvaćen program HINA-e i njezini razvojni projekti, o tome kolega možemo raspravljati na takav način kada budemo raspravljali o proračunu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, ravnateljice i kolege zastupnici. Pa Hrvatska izvještajna novinska agencija jedan je sigurno od primjera pozitivnijeg razvoja kroz noviju hrvatsku povijest. Tako je tek ove godine postala punoljetna, tj. napunila je 18 godina svog rada imitiranja i eto svojim brzim razvojem dogurala je čak do 700 vijesti dnevno, 21 tisuću vijesti mjesečno ili kao što je rekla ravnateljica 252 tisuće vijesti godišnje. Šireći nadalje optimizam svojim djelovanjem, jer iz godinu u godinu sve više emitiranja ima tekstualnih i foto informacija. Promatrajući ovo izvještajno razdoblje u odnosu na prethodno, za 5% se više emitiralo informacija iz HINA-nih servisa. Sve te poslovne obveze izvršava sada kao što je već rečeno, 169 je 169 je po ovom izvještaju zaposlenih i 60 honorarnih dopisnika. Doista je pohvalno da tako brojčano skromna ekipa uspješno servisira na domaćem i vanjskom političkom području izvješćujući o događajima iz Europske unije te ratnih područja u svijetu, svjetskih zbivanja pa sve do zbivanja na našem domaćem prostoru. Ali HINA-ni zaposlenici kao što ste čuli rade 24 sata. Isto tako čuli ste da radeći u više od 1200 novinsko-uredničkih smjena koriste usluge desetak nacionalnih i svjetskih novinskih agencija na četiri svjetska jezika. Zato ne samo da treba pozitivno ocijeniti ovo Izvješće o radu Upravnog vijeća HINA-e već im treba dati punu podršku na novopokrenutim aktivnostima od ovih projekata o kojima ste govorili ravnateljice tj. pilot projekata suradnje sa lokalnim radio postajama pa TV kućama u cilju što boljeg informativnog pokrivanja hrvatskog područja. Preko razvojnog projekta HINA-e, ta HINA-na informacijska baza, tri informacijsko-dokumentacijskog centra čime se HINA priključuje vodećoj skupini novinskih agencija koji svoj razvoj temelje na upravljanju informacijama i znanja. Pružati će značajne usluge korisnicima, uspostaviti široku suradnju sa visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu te sa Ministarstvom znanosti i sa Pomoću novih informatičkih tehnologija uvoditi će sustav semantičke analize teksta koji će u cijelosti povezati dnevnu proizvodnju HINA-nog sadržaja i proizvodnju novih usluga i komunikacijskih vrijednosti. HINA-i treba pomoći da što prije ojača dopisničku mrežu u zemlji i inozemstvu posebno sada kada se Hrvatska sve više približava Europskoj uniji. Zaposlenici HINA-e moraju se točno, stalno i kontinuirano obrazovati, osposobljavati stručno da bi što kvalitetnije mogli obavljati svoje poslove i normalno odgovoriti ovim izazovima suvremenog

Štovani gospodine predsjedniče, gospođo ravnateljice, gospodine državni tajnici. Drago nam je da je izvješće HINA-e ovako prihvaćeno, opće prihvaćeno rekao bih, pa ću ja istaknuti samo nekoliko čimbenika koji do sada nisu bili spomenuti. Dakle za pohvalu je porast broja vijesti, dakle informacija kao konačnog produkta HINA-e koji je 252 tisuće informacija sa 241 tisuće u prošlom izvješću, to je porast od 3,7% definitivno se ogleda produktivnost HINA-e u pozitivnom ozračju. tome bi trebalo dodati možda još jedan vrlo značajan podatak iz ovog da kažem tako poslovnog dijela HINA-e, a to je da je prihod po zaposleniku značajno porastao. To je jedan čimbenik koji nam govori o produktivnosti zapravo ove naše agencije. Prihod je sa 215 tisuća kuna po zaposleniku u prošlom izvješću, porasao na 228 tisuća ove godine što je porast od čak 5,7%. To govori da je organizacija agencije vrhunska, da je učinkovitost velika. Ja bih ovdje još samo spomenuo i praćenje našeg Sabora koje možda do sad nitko rekao. Dakle u ovom razdoblju izvještajnom oko tisuću vijesti iz samoga Sabora, vrlo objektivnih, kratkih, sažetih i informativnih. I ono što je najvažnije na izvještavanje HINA-e nije bilo primjedbi, HINA je na neki način jedan amortizer prema senzacionalističkim izvješćima koje možda poneka znamo čitati. Ono što doista HINA-i u ovom trenutku treba, a to je proširenje mreže dopisništava, to su svi rekli. Međutim mene veseli da je u planu na stranici 2 rečeno izrijekom "prijeko je potrebno ojačati dopisničku mrežu naprosto u zemlji i inozemstvu za što su potrebna i odgovarajuća financijska sredstva i u planovima se naravno poziva i osnivač da u sljedećem proračunu uzme u obzir i ta sredstva za proširenje mreže u zemlji i inozemstvu. Ja bih još posebice pohvalio djelatnost HINA-e koja se je priključila nastojanjima Hrvatske pridruživanju Europske unije tako da je njihova aktivnost u smjeru slanja informacija Europskoj uniji i općenito inozemstvu vrlo značajna. Možemo reći da su tu na tom polju učinili puno ne samo na svojim web stranicama nego i na posebnim programima u kojima za inozemstvo daju dnevno selekciju određenih vijesti iz iz područja politike, iz područja gospodarstva, znanosti, obrazovanja itd. što naravno predstavlja objektivnu sliku Hrvatske u svijetu i taj međunarodni servis svaki dan šalje 50-tak takvih vijesti. utemeljen je i poslovni servis koji šalje tridesetak poslovnih vijesti iz oblasti financija, bankarstva, burze, javnih dražbi, statističkih pokazatelja i svega onog što treba pružiti objektivnu sliku Hrvatske u inozemstvu. I da ne duljim. Financijsko poslovanje je također za pohvalu. Možemo vidjeti da u ovoj ravnoteži između prihoda iz državnog proračuna i prihoda iz vlastite aktivnosti ovaj drugi raste puno brže. Dakle, u ovom razdoblju HINA je imala 2% veće prihode iz državnog proračuna, a 4% veće prihode iz vlastitih aktivnosti što ukazuje na vrlo dobru organizaciju i produktivnost. No naravno, ukoliko želimo da HINA zadovolji i svoj sljedeći zadatak, a to su planovi na području informatizacije, planovi sa uvađanjem novih usluga kao što su SMS vijesti, planovi na širenju mreže, onda definitivno osnivač mora to uzeti u obzir prilikom sljedećeg proračuna. I uz sve ove pohvale još bih eto mogao reći da bi u plan možda, ne možda nego sigurno u bližoj budućnosti trebalo uključiti i dopisničku mrežu za Hrvate u drugim zemljama, za Hrvate u Bosni i Hercegovini jer u tom smjeru na žalost ne ide dovoljno objektivnih, a HINA-ine su informacije takve ne ide dovoljno objektivnih informacija što često više dezinformira Hrvate u inozemstvu i Hrvate u Bosni i Zbog svih ovih pohvala koje su ovdje izrečene naravno smatram i osobno da treba podržati ovo izvješće. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Bagarić. gospodine potpredsjedniče. Ja bih se samo vrlo kratko osvrnuo na sami konac izlaganja kolege Hebranga kada je govorio o važnosti, odnosno ulozi HINA-e u obostranu informiranost hrvatske javnosti u Hrvatskoj, o Hrvatima izvan Republike Hrvatske i također Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Radilo se o onima koji su u dalekom iseljeništvu hrvatskim nacionalnim manjinama u europskim zemljama ili Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi smo na Odboru našem za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspravljali o ovom izvješću i dali smo mu potporu i ja ovdje dakle naglašavam i ovdje nazočne predstavnike HINA-e, odnosno ravnateljicu molim da i dalje ustraje na tom širenju mreže. Dakle, koja će zapravo pridonijeti boljoj informiranosti, obostranoj boljoj informiranosti Hrvatske države, Hrvatskog naroda u Hrvatskoj i Hrvata izvan Republike Hrvatske što je zapravo preduvjet svakog drugog kontakta, svake druge aktivnosti bez obzira radilo se o znanstvenoj, gospodarskoj, kulturnoj, obrazovnoj, športskoj itd. Dakle, vrlo je važno ono što ste naglasili da ćete staviti neke od svojih usluga na raspolaganje ako treba i za male novce, odnosno besplatno hrvatskim institucijama u svijetu. Vrlo važno je dakle da tamošnje institucije kao što su brojni hrvatski radiji budu u stalnoj vezi s vama, odnosno da budu oni koji će koristiti vaše informacije, odnosno da to bude u oba smjera. još jedanput moja apsolutna potpora vama, HINA-i i u ovom smislu u kojem sam govorio dakle očekujem i u buduće dobar posao. Hvala lijepo. Hvala.